fund gesti frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Rauða krossinum á Íslandi. Þá hefur Samband íslenskra sveitarfélaga lýst því yfir að það styðji að frumvarpið nái fram að ganga. Markmið frumvarpsins er að mæta húsnæðisþörf Grindvíkinga sem rýma þurftu heimili sín vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ. Nefndin áréttar mikilvægi þess að frumvarpið nái fram að ganga til að tryggja Grindvíkingum húsnæði til leigu á meðan á almannavarnaástandi og rýmingu stendur og lengur ef þörf krefur.

að byrja á því að þakka nefndinni fyrir af því að það er ekki sjálfsagt þegar slík beiðni kemur inn til nefndar að hún taki að sér mál og flytji það, ekki síst í svona miklum flýti eins og hér er um að ræða. En málefnið er brýnt. Við fengum um það fregnir að það er slæm staða hjá mörgu fólki sem býr ekki við góðan kost og ef við getum leyst úr því nú fyrir jól hjá mörgum þá ber okkur auðvitað skylda til þess að reyna að verða við því. Það er það sem kannski hér er undir fyrst og fremst. Lagabreytingin sem slík nær fyrst og fremst til þessa hóps og tiltekins fjölda íbúða, bæði í gegnum Bjarg eða aðra sem myndu vilja koma að þessu máli,

það er kannski stóri liðurinn í þessu. Ég held að eftir umræðuna sem hefur átt sér stað í nefndinni og að það sé hægt að gera þetta með svona skjótum hætti þá ýtir það við manni að þetta verði gert. Sveitarfélögin hafa þrjú ár til þess að koma inn í þetta verkefni, kjósi þau að vera með þann fjölda íbúða í sínu sveitarfélagi þar sem verður keypt, og ég trúi því nú að það verði viðhaft gott samtal við þau sveitarfélög. Ég held að

þetta er mál sem við verðum að afgreiða hér fyrir jólin og færa a.m.k. fólki þau tíðindi að staðið verði áfram við bakið á þeim. Svo vil ég geta þess svona í framhjáhlaupi, af því að við erum auðvitað búin að vera að samþykkja hér ýmis úrræði

við að reyna horfa á það hvernig hægt er að fylgja eftir slíku áfalli sem fólk hefur orðið fyrir. Við vitum svo vel að það klárast auðvitað ekkert þótt fólk geti haldið vinnu eða fái húsnæði, það er svo margt annað sem þarf að huga að, bæði hjá börnum og fullorðnum í þessu sambandi. Við ætlum sem nefnd að fara aðeins ofan í það og fá til okkar fólk og reyna að horfa fram í tímann varðandi það hvernig við getum hjálpað til.

mér sönn ánægja að vera með á þessu nefndaráliti en eins og kom fram í máli hv. framsögumanns er neyðin mikil. Samkvæmt þeim upplýsingum sem við fengum í nefndinni eru um 70 fjölskyldueiningar, eins og það er kallað, sem þurfa á húsnæði að halda fyrir jól

það sem verið er að horfa á hér í þessu ákveðna frumvarpi er stuðningur við þær fjölskyldur sem eru hvað verst staddar tekjulega. Þannig að það er mjög mikilvægt að við klárum þetta mál hér í dag og þá getum við öll sagt við fólkið sem bíður í óvissunni að við höfum gert allt sem við gátum til að flýta þessu. Við þurfum að muna það að við erum bara enn þá í miðjum atburði. Við gætum þurft að auka fjöldann sem er undir í þessu frumvarpi og við gætum þurft að gera fleiri hluti og ég treysti því að ef eitthvað slíkt gerist á meðan þing er í

Ég vil fá að þakka Alþingi fyrir skjót og fumlaus viðbrögð vegna stöðunnar í Grindavík. Hér erum við að koma til móts við þá Grindvíkinga sem hafa tekjur undir meðallagi. Bjarg íbúðafélag brást sem betur fer mjög vel við beiðni um að koma að þessu verkefni og hefur gert það af miklum myndarskap. Bjarg ráðgerir nú kaup á 60 íbúðum í sveitarfélögum í nágrenni Grindavíkur og getur þá þjónað Grindvíkingum sem uppfylla skilyrði Bjargs um úthlutun í íbúðakerfi félagsins. Það voru um tíu aðilar í íbúðum á vegum Bjargs í Grindavík og u.þ.b. 50 aðrir Grindvíkingar sem voru á biðlista eftir úthlutun og uppfylltu öll skilyrði. Því er ánægjulegt að sjá að Bjarg muni geta uppfyllt þarfir þessa hóps sem er svo mikilvægt við aðstæður sem þessar. Þrátt fyrir að ríkið muni á þessum tímapunkti greiða allt stofnframlagið, þ.e. 18% hlut ríkisins og 12% af framlagi sem við venjulegar aðstæður myndi falla í hlut sveitarfélags, mun það sveitarfélag sem íbúðirnar verða staðsettar í geta komið inn innan þriggja ára og þá tryggt að íbúðirnar verði til staðar um alla framtíð á þeim skilmálum sem gilda um úthlutun íbúða hjá Bjargi. Virðulegur forseti. Þessi aðgerð er, hvernig sem á hana er litið, mjög góð og mun gagnast þeim Grindvíkingum vel sem munu fá úthlutun, vonandi á næstu dögum. Þá er tilganginum náð.

Herra forseti. Við í Samfylkingunni styðjum þetta mál líkt og við styðjum þær aðgerðir sem hafa farið í gegnum Alþingi, síðast í gær í gegnum bandorminn sem fór í gegnum efnahags- og viðskiptanefnd sem ég sit auðvitað er það þannig, forseti, að Grindvíkingar hafa búið við ástand sem er svo ótrúlegt í raun og veru og erfitt fyrir fólk að setja sig í spor þeirra þó að við getum öll rétt ímyndað okkur hvernig það er að þurfa að yfirgefa heimili sitt, allar sínar eigur,

að sjá hvernig kraftar jarðar hafa farið með bæinn. Auðvitað eru þarna eigur, hús og innviðir sem eru óskemmd en það er mjög margt sem hefur þarna farið úr lagi úr lagi og Grindvíkingar komast ekki heim fyrir jól. Við verðum að gera allt sem við getum hér, löggjafinn, til að sjá til þess að